Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще Ви запозная с едно съобщение. На основание чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

на парламентарната група изключва от парламентарната група Волен Николов Сидеров, Десислав Славов Чуколов и Павел Димитров Шопов. Следват подписите на народните представители от „Обединени патриоти“.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:

„Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“, приет от Народното събрание на 19 юли 2019 г.“

Международен договор BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“, приет от Народното събрание на 19 юли 2019 г.“ На заседание, проведено на 24 юли 2019 г., Комисията по отбрана разгледа посочения указ. Присъстваха вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, секретарят на президента по правните въпроси Емилия Друмева, секретарят по сигурността и отбраната Стефан Янев, заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, съветникът по сигурността и отбраната на президента Илия Милушев. и мотивите към него бяха представени от професор Емилия Друмева. В своето изложение тя отбеляза, че Законът е върнат във възможно най-краткия срок, а изложените мотиви са фокусирани преди всичко върху правните аспекти на акта на ратификацията. В подкрепа на тезата беше посочено тълкувателно решение на Конституционния съд на Република България № 9/1999 г. по Конституционно дело № 8 от същата година, с което съдът разглежда ратификационния закон и инкорпорирания в него международен договор като единен акт, което е и логическото основание на президента да изтъкне в мотивите си необходимостта от ратификация на Закона на две отделни заседания на Народното събрание въпреки конституционната възможност процедурата да се извършва и на едно заседание. В мотивите се отбелязва и становището на държавния глава, че при вземането на стратегически решения от такъв характер е необходимо не само да са осигурени финансовите параметри на договора, но и да бъде осигурен широк консенсус и подкрепа. Според него това не е постигнато и липсва обществено съгласие. В изказването си вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов изрази несъгласие с мотивите на Указа, като посочи, че възприетият подход не само не допринася за изграждането на по-голямо обществено съгласие, а напротив – вкарва нова, вредна разделителна линия в обществото. Народните представители Христо Гаджев и Емил Христов изразиха категорично несъгласие както с мотивите за връщане за повторно обсъждане на Закона, така и с начина на представянето им на заседанието. Беше посочено, че процедурата за приемане на Закона с две гласувания в едно заседание по никакъв начин не е възпрепятствала обсъжданията по същество и изразяването на мнения и убеждения на народните представители от парламентарно представените в Достатъчно дългото и неограничено обсъждане в пленарна зала и в Комисията по отбрана, както и липсата на конкретни предложения за второ гласуване, е основната причина за преминаване на Закона по възприетата процедура. В подкрепа беше посочено, че в практиката на Народното събрание досега са гледани на едно заседание с две гласувания 58 закона за ратификация. Народният представител Милен Михов изрази несъгласие с връщането на Закона, като посочи, че в мотивите липсват сериозните основания за това. Според него дадената от президента оценка на процедурата по самата ратификация, при това с елемент на назидание, не е достатъчен аргумент, а е показател за безучастност на президента, когато след огромни усилия и повече от десетилетие най-после се пристъпва към решаването на стратегически за бъдещето на държавата въпроси. В изказването си народният представител Джейхан Ибрямов изрази несъгласие с Указа и мотивите към него. Той изтъкна наличието на широк плурализъм по време на задълбочените обсъждания по време на заседанията в пленарна зала и Комисията. при такъв плурализъм на мнения консенсус е невъзможен, защото в основата на това понятие е разбирането за пълно съгласие по всякакъв въпрос – нещо, което на практика е невъзможно и не е необходимо. В своето изказване народният представител Валентин Радев приведе редица примери в противовес на изказаните в мотивите към Указа твърдения за липсата на търсено съгласие в обществото, отсъствието на категоричен отговор дали такова съгласие реално се постига със сключените договори, както и по твърдението, че ратифицирането на такъв особено значим договор е извършено по „бързата писта“. Народният представител изтъкна и необходимостта от държавническо разбиране на значението на Договора като доверие към България от страна на такъв стратегически партньор като САЩ и значението му на пълната оперативна съвместимост в рамките на колективната отбрана. По време на дискусиите бяха зададени въпроси от народните представители Георги Андреев и Николай Цонков относно клаузите за прекратяване на договорите и вероятността за едностранни действия от страна на САЩ при евентуално неизпълнение от България на други съвместни договори, както и за орязване на предварително заявения пакет способности на самолетите, с което значително се намаляват оперативните им възможности. В отговор заместник-министър Атанас Запрянов посочи, че клаузата за прекратяване съществува, отнася се и за двете страни и е гаранция срещу сериозни промени по отношение на отбранителната политика. Тя по никакъв начин не касае други споразумения между двете страни. Клаузата може да бъде приведена в действие единствено при наличие на сериозни мотиви, застрашаващи същността на взаимните договорености и стратегическото партньорство. Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков изчерпателно и убедително отхвърли всякакви съмнения за орязване на способностите на придобиваните самолети F-16 Block 70,като приведе конкретни данни по отношение на изпълнението на оборудването, въоръжението, способностите за водене и целеуказване, обучението обучението на личния състав, инфраструктурата и др. По отношение на изразени съмнения за доверието на САЩ към България като съюзник, имащи пряко отношение към финансовите условия по Договора и необходимостта от плащане на цялата сума, беше категорично изразена от ръководството на Министерството на отбраната несъстоятелността на подобни внушения. Напротив, Съединените американски щати неведнъж, а и по време на целия преговорен цикъл, са заявявали признанието си за страната като истински съюзник, имат пълно доверие в способностите ни за самостоятелни решения и неизменно потвърждават високата си оценка за Българската армия и въоръжените ни сили. Единствено липсата на кредитна история и свързаните с това национални законодателни правила са причина за сключването на Договора по този начин.

оценен ефектът от възможното забавяне на Ратификацията. Отбелязвайки, че народните представители са длъжни да предвидят ефекта върху модернизацията на ВС на България, ако ветото не бъде отхвърлено, той наблегна и на необходимостта да се отчита ефектът на дебата върху хората във ВВС – дали на обсъждането беше проведено гласуване, в което участваха 20 народни представители. С 13 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за ратифициране на Международен договор BU-D-SAB „Самолети F 16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“,

„Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“, приет от Народното събрание на 19 юли 2019 г.“ Уважаема госпожо Председател, моля за процедура за допуск

на гласуване по така направената процедура. Гласували 163 народни представители: за 157, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте Заповядайте за изказвания, колеги. Господин Гечев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Обсъждаме един изключително важен въпрос както от финансово-икономическа, така и от политическа и геостратегическа същност.

като всички възможни юридически разноски за в бъдеще ще бъдат за сметка на българската държава, вместо това да става по международното право, както е практиката на сключването на такива междудържавни договори. Второ, гаранционните условия и условията по рекламации са формулирани преимуществено за американската страна. Третата констатация беше, че стандартните условия по договорите са определени едностранно и не подлежат на промяна по искане на българската страна. Четвърто, че правителството на Щатите може едностранно да променя условията по договора. Пето, собствеността на самолетите и въоръжението се прехвърлят на мястото на тяхното производство – Съединените щати, и ние поемаме всички разходи по тестването и тяхното доставяне в Република България. доставчикът – Съединените щати, се освобождава от всякаква юридическа отговорност, в това число неустойки по неизпълнение на клаузите от договорите. Сега конкретни факти към това, което Ви казах от работната група. Първо, по отношение на цената и условията на плащане. Цената, уважаеми колеги, е твърде висока поради две групи критерии. Първи критерий. В сравнение с аналогични сделки през последните две години Словакия закупува 14 самолета от същата модификация – F-16 Block 70, с единична цена на пълния комплект въоръжение – 128 млн. 571 хил. долара. Цената на българския самолет – неокомплектован е 162 млн. 500 хил. долара, което ще рече, че неокомплектованият български самолет струва с 34 млн. щатски долара повече от самолета, доставен от същата фирма, по същия тип договори на Словакия. Като пресметнем според разчетите и на американската страна и цените на отделните артикули в четирите договора, които разглеждаме, пълният комплект въоръжение на самолета – неговата цена отива с пълния комплект към 200 млн. щатски долара. Ако сравним пълния комплект на Словакия и България съответно 128 млн. 571 хил. щатски долара с 200 млн. щатски долара, самолетът на Словакия с пълното въоръжение, обучение на летците и технически персонал, уважаеми колеги, е по-евтин със 72 млн. щатски долара. Или общо, ако пресметнем за осем изтребителя многоцелеви, цената на България е с 576 млн. щатски долара по-висока от тази на партньорите в Словакия. По втория критерий, ако сравним същата доставка, същия тип самолети, същата модификация за страна нечлен на НАТО, втората сделка с Бахрейн от 2017 г., цената на един самолет е 146 млн. 578 хил. щатски долара, тоест България – страна членка на НАТО, американски щати, плаща 53 млн. щатски долара повече за същия самолет и същия комплект, сравнено с Бахрейн. Вторият критерий. В сравнение с по-модерния F-35 от Пето поколение, в сравнение с F-16 – направих проучване, в това число тук е списанието на „Дифенс нюз“, издадено в и информацията от Пентагона и американското правителство – F-35 в момента се подготвя за серийно производство при цени за закупуване от военновъздушните сили на те са три модификации между 97 и 122 млн. щатски долара. Тоест ние плащаме за самолет, развит базово от 70-те години, 200 млн. щатски долара за пакета четвърто поколение. Пето поколение самолетът – между 79 и 122 млн. щатски долара, предстои да бъде пуснат в производство и по тези цени да бъде закупен от Военновъздушните сили на в сравнение с конкурентен модел от същия клас при конкурса, който беше закрит – не само според нас, неправомерно от българското правителство, беше предложено от единия от конкурентите на американската фирма за 800 млн. щатски долара 10 изтребителя, което ще рече, че като преизчислите цената на изтребител се получава, че ние бихме получили 20 изтребителя вместо 8 на същата цена от конкурент, произвеждащ същия клас изтребители в Европейския съюз. На следващо място, преговарящият екип не е постигнал абсолютно никакви ценови отстъпки въпреки следните факти: Първи факт е, че този самолет не е наличен, той не е произведен – той е в конструкторска фаза, тоест купувачът – Република България, поема риск с огромна бюджетна инвестиция, тъй като, уважаеми колеги, военната продукция в това число и авиониката са скъпи продукти, високотехнологични, става дума за високотехнологична фирма. Тези продукти работят на границите на технологичните възможности. Рискът при военната продукция е много по-голям, отколкото при гражданската. Нашата страна финансира развойната дейност на „Локхийд Мартин“, която има годишен оборот, знаете ли, колко? Проверих – малко над 50 млрд. щатски долара, а четирите основни доставчика общо имат оборот, който два пъти превишава брутния вътрешен продукт на Но, не – за нас няма отстъпки заради това, че участваме в развойната дейност, която е рискова. Освен това – втора причина, казах, че Бахрейн не е член на НАТО, но въпреки това цената за нас е значително по-висока.

Някаква благодарност? Не! Ние плащаме по-висока цена, отколкото Словакия и Бахрейн. Така че никакви отстъпки не са направени, въпреки че България заедно с нашите партньори – Съединените американски щати, наши военни подразделения участваха и участват в Ирак, в Афганистан, за разлика от другата страна, но няма ценови отстъпки за Република България. Икономически неизгодно за България е еднократното плащане – в момента към 2 млрд. 300 млн. лв., а всъщност с доокомплектоването на самолета – само това, към 3 млрд. лв. Предварителното изплащане на такава огромна сума е проблем за страна като България, която е най-бедната страна в Европейския съюз. Проблем е, защото ние еднократно – правителството, трябваше да предложи актуализация на бюджета. Второ, правителството трябваше да блокира – това е и военностратегически въпрос, модернизацията на военноморските сили и сухопътните сили на Република България. Нямайте никакви съмнения, че при тези огромни разходи, които предстоят при изграждането на инфраструктурата за нови самолети, фактически не виждам как финансово ще бъде осигурена модернизацията на българските сухопътни сили и българските военноморски сили. Освен това цената не е окончателна, уважаеми колеги! При втория няколкочасов прочит на договорите – отидох втори път, отделих няколко часа да чета, защото възникнаха въпроси, които исках и за себе си, а и заради Вас, колеги, да споделя и които съм счел, че са важни. Първо, цената не е окончателна, защото в договора пише: „прогнозна цена“. „Прогнозна цена“ означава, че цената, която сега е заявена, не е последна, и в клаузите на договора много ясно, много коректно доставчикът е посочил, че той може без предупреждение да промени с 10% цените, считайте автоматично, колко са към момента – 230 млн. лв., без да се замисли. Няма доставчик, който няма да използва тази възможност. Второ, в договора пише, че само с уведомяване, без съгласието на българската страна, може да се промени цената с повече от 10%. В договора под прогнозна цена пише нещо интересно, което в началото не забелязах, но там пише: „начален депозит“. Обърнете внимание, че двете числа – началният депозит и прогнозната цена, са равни, което ще рече, че това е начален депозит и на нас, българите, ни предстоят тежки времена. Този начален депозит ще бъде допълван с допълнителни средства. Договорите са изцяло в интерес на купувача, уважаеми колеги! Цитирам договорите: „Договорите не са секретни, те не са строго секретни – те са класифицирани и не могат да бъдат публикувани в „Държавен вестник“.“ Правя Ви тази услуга – само ще Ви цитирам две-три клаузи от договора, които са смразяващи не само според мен. Слушайте: „Купувачът се задължава да освободи от отговорност за вреди правителството на неговите агенти, служители и работници за всякакъв вид загуби или задължения както при закононарушения, така и по договор, които могат да възникнат във връзка с настоящето споразумение, поради нараняване или смърт на персонал на купувача или трети лица,

за което и да е от изделията, продадени по-силата на настоящето споразумение, освен предвиденото в подточка 6.1.1., което е гарантиране на правата на собственост.“ Никакви гаранции за никакво изделие, никакви самолети, никакви двигатели, никакви ракети, никакви авиобомби!

Тук някой се опитваше да внушава и да лъже, че военната продукция не се продава по обществени поръчки. Дами и господа, и за най-богатите страни по света, особено за Съединените американски щати, игла не се купува от Пентагона без обществена поръчка, за разлика от България.

и не могат да отнасят за уреждане такива спорове до международен трибунал“. Тук има грешка в превода, проверих и с прависти – това не е международният трибунал, а е международен арбитраж. Тоест ние тук сме се подписали, че ако възникват различия, нямаме право никъде да се оплакваме. Не са споменали само за арменския поп, там ние бихме могли да се обърнем за помощ. Освен това гаранцията, като казах, че не поемат никакви гаранции, погледнете отговорите на Министерството на отбраната на мотивите на господин Президента. И на последната страница, едно от последните изречения, внимавайте, колеги, пише, че гаранцията, която я няма в договора, но на „Локхийд Мартин“ към американското правителство за самолетите, които купуваме, е шест месеца. Дами и господа, по закон в България българският държавен стандарт, погледнах вкъщи – кафеварка, като си купиш, гаранцията е 12 месеца, компютър – 24 – 36 месеца, самолет за 200 млн. щатски долара, платени от българския народ, е с шест месеца гаранция, на „Локхийд Мартин“ към американското правителство. Ами, дами и господа, нали българските летци отиват и получаваме собствеността в Съединените щати?!

Гаранцията ще отлети като щъркелите наесен към египетските пирамиди и ние оставаме с платени 2 млрд. 300 млн. лв., със самолети за по 200 млн. щатски долара, които нямат никаква гаранция като кафеварка даже. Това са подписали нашите представители! Обърнете внимание, Споразумението за индустриално сътрудничество е силно развеселяващо, ако се прочете. Там има един дълъг списък какво може да направи продавачът, как да ни помогне да продаваме оръжия, но къде, как, какви оръжия – няма никакви ангажименти. Цитирам договора: „Ограничаване на отговорността“. Първо, 5.3.1. цитирам: „Министерството на икономиката…“ това е може би най-важната част на нашето заседание, моля Ви за една минута да изслушаме какво пише в този договор: „Министерството на икономиката безвъзвратно се отказва от всякакви претенции или защита, основани на суверенния имунитет основани на суверенния имунитет или държавни действия и няма да предявява претенции или защита в арбитраж, или производство за принудително изпълнение на арбитражно решение“. Това е изумително?! Три пъти го четох, не можах да повярвам. Български министър, представител на българското правителство тук се е отказал от национален суверенитет?! Тук пише, че ние се отказваме от национален суверенитет и нямаме право да гъкнем по този договор.

Другите страни и народи, когато купуват изтребители, те сключват договори за offset – или за реално индустриално сътрудничество, а тук сътрудничеството не е реално. Накрая, кой е подписал договорите? Това беше нещо, което също е изумително. От българска страна договорите са подписани, както следва, на най-високо ниво – двама министри – министър на отбраната и вицепремиер и министър на икономиката. И знаете ли кой е подписал договора от другата страна – двата основни договора по доставки? Подписал го е Дуейн Лонг, началник на отдел в Агенцията за чуждестранна военна помощ. Началник на отдел! Не е шефът на Агенцията, не е заместник-шефът на Агенцията?!

сега да Ви запитам: как се казва човек, който изопачава фактите, за да създаде алтернативна реалност и фалшиви новини? Първо, договорът е напълно стандартен. Договорът не само за България е такъв. (Показва документ.) Ето го, между другото, ето ги условията! Свалят се свободно от интернет страницата на същата агенция, която ни казахте – шест странички,

Те се свалят свободно от интернет, защото за американската страна те са бланкетни и се дават на всяка една страна, която купува въоръжение от американците. Сто седемдесет и девет страни и организации са се съгласили на тези условия от 40 години насам. Само този месец на Германия и Гърция са им предоставени същите условия. И германското, и гръцкото правителство ли са некадърни и не са успели да си защитят националния интерес? И те ли, господин Гечев? Всичките неща, които цитирахте по договора, са абсолютно несъстоятелни, да не кажа, че са неистина, тъй като условията са еднакви за всички държави – нито повече, нито по-малко, както за България, така за Германия, за Канада и за всяка една друга държава.

за България. Всичко останало е оборудване допълнително, екипировка, обучение. Нека да разделим нещата. Прочетете пак внимателно параграфите. Отпред, както знаете, има едни таблички, където пише кое колко струва. Нека да не заблуждаваме хората тук – цената въобще не е такава! Така че да се внушава по някакъв начин, че българското правителство не е защитило в цялост националния интерес и не е постигнало добри договорки или пък че американското правителство целесъобразно е било некоректно и непочтено към България и ни е извивало ръцете – нищо повече от абсолютна и долна лъжа.

господин Гечев, успяхте да направите това, което се очакваше от началото – да ни вкарате в детайлите и да продължите това, което пише в мотивите на президента. Говорим си не за голямата картина, а: „Дайте да видим подробности, които много лесно се манипулират.“ Аз не знаех какво ще говорите. По всички тези неща, които казахте, има обратни доводи вероятно, най-малкото от колегите, които са работили. Но аз ще Ви кажа нещо друго, с което Вие миналия път манипулирахте залата. Да, признавам Ви, много добър оратор сте, университетски преподавател, имате опит. Като Ви слуша човек с отворени очи и уши, си казва: „Да бе, аз даже се чудех защо Вас не са Ви взели в държавата да направите това, което прави този голям екип, може би щяхме да купим на половин цена тези самолети?!“ Но какво направихте миналия път? Предполагам, че всичко, което казахте сега, е горе-долу в същата схема. Вие казахте следното: „Защо България инвестира в американската икономика, военнопромишления комплекс, там една фирма, на която ние даваме много пари?“ Тук виждам господин Цонев и той обясни защо. Но Вие казахте половината от истината – така се манипулира по принцип, става много красиво. Забравихте да кажете друго – че България е дала повече от тези 2,2 млрд. лв. в европейската икономика. Аз няколко пъти го казвам, сега ще Ви ги изброя набързо, защото няма да имам време сигурно. Ние сме инвестирали във военнопромишления комплекс, както се казва, или в отбранителната промишленост на Франция с кугъри – 12 плюс 3. Бяха шест, нашето правителство ги намали с три. От Италия купихме спартани, и там инвестирахме – в тяхната военна промишленост. Купихме спартани, това е едно. От тях купихме ПКИС – тук има военни, знаят какво значи това, за над 100 милиона. Все онези три правителства преди първото правителство на ГЕРБ. Купихме от Германия над 700 заявени, може би 300 – 400 автомобила – бронирани джипове, мерцедеси, всичко сме купили оттам. оттам. Над 217, ако не бъркам числото, пожарни „Рено“ от Франция – и там инвестирахме. Само преди време сега купихме над 400 автомобила за полицията. Инвестираме все в тази икономика. Да се върна на военната промишленост. Ще Ви кажа, Ще Ви кажа, че ние купихме почти от всяка държава от Европа по нещо. Числото през годините – от 2000 г. насам, е повече от тази сделка, за която говорим сега. Вие това забравихте

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гечев, „някой тук лъга миналия път“ така казахте Вие – относно обществените поръчки, покупка на самолети и други държави, ползвали способа конкурс, търг и така нататък. Ако цялото Ви слово е построено върху фалшиви твърдения и оттам, разбира се, фалшиви изводи, това е друг въпрос, но тук никой не е лъгал. Тезата не беше, че други държави купуват без поръчки или с поръчки, защото няма как да знаем, ако специално не сме проверили на коя държава законите позволяват без търг и конкурс и на коя – не. Тезата бе друга: българското законодателство позволява покупка на такава мащабна техника без търг и конкурс в директни преговори с продавача и това е чл. 13 от Закона за обществените поръчки, където са изключенията: „може да се купува, може да се правят поръчки без търг и конкурс“. А т. 13 в този чл. 13 засяга въпросната материя, така че тук никой не е твърдял, че други страни и народи правят това. Ние твърдим друго че българското законодателство позволява това и че за далеч по не толкова важни за българската национална сигурност случаи са ползвани тези възможности. Нашето твърдение е, Нашето твърдение е, че за покупка на такава военна техника, касаеща националната сигурност, трябва да се ползват тези възможности на законодателството, защото тук става въпрос не само за пари, не само за условия, а става въпрос за сигурност,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, благодаря Ви за репликите. Те на 100% потвърдиха, че това, което казвам, е вярно, тъй като аз цитирам договорите. Това, че не съм разказвал за Европейския съюз, не е мое задължение. Понеже поставихте въпроса, ще Ви кажа. Да, никога не сме твърдели, че ние не инвестираме и в Европейския съюз. Естествено, правилно инвестираме. Никога не сме твърдели, че не трябва да инвестираме в Съединените щати. Трябва да инвестираме! Съединените щати са високотехнологична нация. Това е водеща пазарна икономика, водеща страна в НАТО. Това, което ние оспорваме, са условията на договорите. В случая ние инвестираме в Съединените американски щати рисково. Ние инвестираме в рисков проект! А Вашите примери, колега Цонев, са за неща, които можеш да ги пипнеш. Вие казахте, че ние сме купили камиони. Къде са камионите? Ние сме купили кораби. Къде са корабите? Те на чертеж ли са? (Реплики.) Купили сме неща, които са произведени в Европа. В Европа не сме инвестирали в рискови проекти. Ако инвестираме в рискови проекти, може, но тогава трябва да има отстъпка в цената.

отмениха конкурса и не исках да споменавам – всички сега да стискаме палци шведската фирма, ако заведе дело за спечелен конкурс, отменен от българската държава, не казвам дали е правомерно или не, но ако се отиде на международен арбитраж, нашите разходи ще бъдат значително по-големи. По тази точка Вие сте прави. Така че кой носи отговорност? Правителството на ГЕРБ, което отмени законен международен конкурс за обществена поръчка и вкарва нашата държава в нови приключения! Как купуват другите страни и народи? (Реплики.) Ами постарах се, това ми е работата като народен представител. Влязох и проверих: в момента се довършва обществената поръчка за превъоръжаване с нови и многоцелеви изтребители на една красива, демократична, високоразвита европейска натовска страна – Финландия. Във Финландия преговорите ще завършат в края на втората година с конкурс за обществена поръчка, докато тук – за няколко седмици, и сега препускаме да сключим договор за 2 млрд. 300 млн. лв. И във финландския конкурс Времето, господин Гечев! Така че финландците – две американски фирми, завършвам, „Юрофайтър“, „Грипен“ и френския „Рафал“. Така се правят конкурси! Учете се от Финландия, не сключвайте унизителни договори за безусловна капитулация. Изказване? Доцент Михов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Ще започна с едно разсъждение, тъй като и днес, и предишния път се говори за инвестиции – къде инвестираме, когато плащаме за въоръжение. Не приемам тезата, че в момента ние инвестираме в американската икономика. Не приемам тезата, че сме инвестирали в европейската икономика. Не приемам тезата, че сме инвестирали някога в съветската икономика, тъй като разходите за въоръжение и способности на Българската армия са инвестиция в националната сигурност. И днес цялата тази наша армия служи с оръжие и въоръжение от държави, които вече ги няма, но те продължават да бъдат силата на Българската армия. И по този въпрос нека да не изпадаме в това: къде отиват нашите пари? Нашите пари отиват там, където трябва, за да могат българските мъже и жени под пагони да бъдат надеждни надеждни защитници на нашето Отечество и да заплащаме своята свобода с по-малко човешка кръв, разполагайки с по-съвременни средства. Но бих искал да върнем дебата към днешния дневен ред.

е между министъра на отбраната и някакъв чиновник или автобусен шофьор. Така го е написал и президентът. Аз вярвам на президента, че той връща междудържавни договори, заглавията на които са изписани на 12 реда, и чета и чета мотивите, които са изписани на 37 реда: за четири договора – 37 реда, една стандартна машинописна страница. Ние миналия път спорехме тук в парламента между опозицията и управляващите „за“ тази сделка и тези договори и „против“. Сега спорът е между нас като институция и президента. Аз затова чета мотивите на президента, тези кратки 38 реда, тази една страничка, която оспорва Закон, засягащ четири международни договора. Съгласно Конституцията – чл. 1, президентът има право мотивирано да върне за повторно гласуване един закон. Четем внимателно и виждаме какво има под думичката „Мотиви“. Имаме една декларация, че президентът не може да бъде безучастен към процесите на модернизация на Българската армия. Да, това е вярно, само че в чл. 105 на Конституцията ясно е разписано, че външната и вътрешната политика се ръководят и осъществяват от Министерския съвет и по-нататък – под надзора на Народното събрание. Имаме едно пожелание: по този въпрос да има широк консенсус и подкрепа. Много добре, това го пише на нашата сграда, това е нашият национален девиз: „Съединението прави силата“. Но в парламента постигането на пълен консенсус е исторически факт. Той е бил между 1949 г. и 1989 г., когато всички решения – от Закона за отмяна на всички закони преди 9 септември 1944 г. до свалянето на Тодор Живков от поста председател на Държавния съвет, са вземани абсолютно единодушно. Но аз мисля, че този период на абсолютно единодушие, по силата на чл. 1 от Конституцията, отдавна е отречен в нашето общество. Едно опасение: че липсата на такова съгласие е изключително тревожно – чета думичките от мотивите. Аз мисля, че различията и консенсусът са двете страни на ценности, които са в диалектическа свързаност, че единството не отрича различията. И фактът, че днес опозицията има възможност отново да повтори своите тези, е белег на тези различия. На следващо място – една оценка, оценка за работата на Народното

позовавайки се на разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от Конституцията, която определя начина на приемане на законодателни решения, на закони от Народното събрание. Но юристите на президента са пропуснали, че в Конституцията има един чл. 85, който е специален текст и който определя начина на ратифициране на международни договори. Ами не са го написали тук. На следващо място виждаме едно наставление, почти назидание към Народното събрание: не е допустимо при решаването на такива стратегически за България въпроси, като гарантиране на националната сигурност, да се използва процедурата „по изключение“. Аз няма да цитирам парламентарната практика, само ще дам два примера. На 11 май 2005 г. по същата тази процедура „по изключение“ Народното събрание ратифицира Договор за присъединяване към Европейския съюз. На 18 март 2004 г. Народното събрание пак по тази „изключителна разпоредба“ ратифицира Договора за присъединяване към НАТО. договори, които определят съдбата на Българи с поколения напред. Парламентарната практика показва, че международни договори обикновено, стандартно, рутинно се ратифицират на две четения в едно заседание. И това не е поради някакво разминаване, а поради конституционния текст, който определя, че при ратифицирането на един международен договор Народното събрание може да го изменя – той може да бъде изменян, единствено и само по силата на този договор или по правилата на международното право. С други думи: между първо и второ четене Народното събрание няма правомощия по Конституция да променя тези договори. И накрая има едно твърдение: в пленарната зала на Народното събрание бяха изказани възражения и предложения, които не можаха да бъдат развити и обсъдени поради приложената съкратена законодателна процедура. Аз лично не мога да се съглася с това твърдение. Дебатът по тези въпроси беше много широк, публично отразен и опозицията не е била и никой не е бил ограничаван в своите изказвания. От всичко това можем да направим едно заключение: че в тези мотиви няма нито един аргумент за връщането на повторното гласуване. Имаме декларация, пожелания, опасения, оценки, твърдения, наставления, но нямаме аргумент. А щом няма аргумент, не е изпълнено конституционното условие връщането да бъде мотивирано. Защото чл. 101 ясно посочва: мотивирано да бъде върнат законът. В този случай президентът не е изпълнил конституционна разпоредба, връщайки за повторно ратифициране тези четири важни договора. Значи Конституцията много ясно декларира, че президентът е неотговорен фактор, той не подлежи на парламентарен контрол. И в този случай ние можем да изкажем само едно съжаление, че президентът не е изпълнил конституционните си задължения. Ето защо ние не приемаме тези мотиви и няма да подкрепим ветото. Накрая ще завърша с едни исторически думички. Георги Стойков Раковски преди 200 години казва една фраза: „Мечом са българите своята свобода загубили, мечом ще я добият.“ Днес можем да продължим тази мисъл, че ние мечом трябва да защитаваме своята свобода.

Заповядайте, господин Ерменков. Вие и от самолети ли разбирате?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще си взема пример от преждеговорившия по повод мотивите на президента, като само искам да обърна едно внимание на факта, че странно ми изглежда как представители на парламентарната група на „Обединени“ – вече разединени „патриоти“ защитава като Матросов на амбразурата

„На България ѝ е необходим самолет с многофункционални способности, което се постига не само с качествата му, а и с пълен пакет въоръжение, съпътстващо оборудване и обучение на личния състав.“ За какво ни връщат за разглеждане тази ратификация? Защото, както каза президентът, на обществото се дължи категоричен отговор дали това реално се постига със сключените договори. Аз няма да Ви казвам моето мнение по въпроса, но ще Ви цитирам мнението на военната експертиза по повод този самолет. Цитирам: своята цялост параметрите на предложението в количествен аспект не отговарят на исканите, заявените количества от българската страна. Несъответствията се изразяват в намаляване на определени количества от доставките и услугите, като това е продиктувано от желанието на българската страна да постигне зададена приемлива цена. Важно е да бъде отбелязано, че подобно редуциране на пакета за придобиване неминуемо ще доведе до намаляване или ограничаване на определени способности на самолета за изпълнение на различни роли, тоест на многофункционалността Последното е фраза с декларираните изисквания в Концепцията за изграждане на бойни способности и по-точно придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка.“ Продължавам да цитирам: „Такъв подход при реализация на проекта ще доведе до необходимост от допълнителен финансов ресурс, освен сумарния по четирите писма за предложение и приемане, които вече станаха ратифицирани договори, на по-късен етап, но в рамките на периода преди физическото доставяне на самолетите на територията на Република България за придобиване на липсващите способности.“ Американската страна също, забележете, много коректно е обърнала внимание на риска по отношение на изпълнението на този подход при получаване на пълния комплект въоръжение и способности за самолета, като казва, че ако редуцираните доставки не бъдат финансирани непосредствено след евентуалното въвеждане в сила на тези писма, имаме риск за оперативната способност на този самолет да изпълнява своята многофункционалност. По отношение на изграждането на съпътстващата проекта инфраструктура, продължавам да цитирам: „От предложенията е видно, че тя ще е за сметка на Република България, в частност Министерството на отбраната. Американската страна си запазва правото определени части от тази инфраструктура, които САЩ определя като критични за ефективното и безопасно експлоатиране на самолета, да бъдат инспектирани, оценени и сертифицирани от представителите на американските ВВС. Уточнено е, че евентуално неудовлетворение на критериите може да доведе до компрометиране на проекта и в най-лошия вариант – прекратяването му.“. Прекратяването му, ама ние сме платили вече, нали? Дали сме 2 млрд. 200 млн. лв. за това нещо. Финансовите средства, необходими за изграждането на необходимата инфраструктура в България, които са за сметка на българската страна са все още неясни предвид предстоящия оглед на авиобаза „Граф Игнатиево“ от представители на американската страна. Е, питам аз: при това мнение на военната експертиза считате ли, че ще се ограничим само с 2 млрд. 200 млн. лв. или ни чакат, хайде, ако не поне още толкова, но поне още един милиард, които трябва да доплатим преди самолетът да дойде в България, за да може да изпълнява своите функции? Президентът също някак си изявява своите притеснения по повод гаранциите, по повод условията на Договора. За мен наистина представлява също интерес – как Вие тук, в тази зала, ще гласувате нещо, което в момента по нашето законодателство ще бъде закон, но по американското законодателство и по това, което подписваме, за американците ще бъде пожелание? Пожелание, защото ние имаме една цена, която е прогнозна, с възможности, както е записано в Договора, тя да бъде увеличавана, ако се наложи, като, ако надхвърли с 10%, ще бъдем уведомени за това нещо. Не обвинявам никого от нашите партньори, с които сме водили разговори. Те защитават своите интереси последователно и наистина са успели да го постигнат. Лошото е, че ние не защитихме нашите. Това, което е най-важното, което искам да Ви кажа накрая, е, че президентът наистина изпълнява функциите си на главнокомандващ и загрижен за българските въоръжени сили. Поради тази причина той ни дава възможност още един път да обсъдим възможностите тези договори да не бъдат ратифицирани, защото, колеги, от Вас в момента зависи и от това кое копче ще натиснете, дали ще бъде по заповед, по съвест, по разбиране или защото е напук, какво ще бъде бъдещето на българските въоръжени сили, и в частност на българските Военновъздушни сили. Иначе, говорейки за това, че купуваме най-модерния самолет, ние не купуваме най-модерния самолет в момента. Ние купуваме най модерния чертеж на самолет в момента. И това, което е по важното, можем да казваме, че този самолет ще бъде най добрият, но при условие че той бъде наистина с пълните си бойни възможности, в това число и боеприпаси, които са необходими за точкови удари при изпълняване на операции по поддръжка на операции на Сухопътни войски имам предвид боеприпаси с лазерно насочване, а не свободно падащи бомби. Колеги, накрая, за да сте наясно за какво става въпрос, ако отворите официалната страница на Martin Global INC, ще видите, че системата, която е за бомбоокачване и бомбохвърляне, е подходяща и е приспособена за хвърляне, в това число на свободно падащи бомби от ядрен тип. Питам Ви – ако този самолет потенциално е носител на ядрено оръжие, с това повишаваме ли сигурността в България, или се опитваме да я превърнем в мишена за изпреварващ удар? От Вас зависи, от Вашето гласуване, какъв ще бъде резултатът. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ерменков. Реплики? Господин Биков, заповядайте.

тук коментираме ветото на президента. Това е може би най-глупавото вето в последните 30 години, налагано от президент, с абсолютно смешни мотиви. Толкова смешно вето не е имало. Затова Вие не коментирате мотивите на ветото, а повтаряте това, което говорихме и преди една седмица. Аз ще Ви попитам: какъв обществен дебат имаше, когато служебното правителство на президента Радев посочи „Грипен“ за печеливш в конкурса? Тогава Вие бяхте ли запознати с предложенията на „Грипен“? Тук, в тази зала, случайно имаше ли някакъв дебат, когато президентът, няколко дни преди изтичането на мандата на служебния кабинет, принуди премиера Герджиков, по негови признания, да вземе това решение? Имаше ли консенсус за „Грипен“? Какви бяха параметрите на въоръжението на „Грипен“? Откъде щеше да бъде купено това въоръжение, да Ви попитам, след като „Грипен“ не произвежда такова? Какво щеше да бъде то – може би американско? Защото самите защитници и лобисти на „Грипен“ твърдяха, че ние ще купим американско въоръжение, което щеше да струва, повярвайте ми, много повече, отколкото това въоръжение на самолетите, и трябва да бъдем откровени с хората. Трябва да отговорите, и то не Вие, а президентът на тези въпроси, защото президентът направи най-непрозрачното нещо в цялата тази история. Той взе решение без парламента, без обществен дебат, без консенсус, без да се допита до хората. И не на последно място, кой цяла предизборна кампания за президентските избори говореше, че авиацията ще бъде свалена на земята, че няма самолети и че иска нов самолет?

да спъне модернизацията на Българската армия и да я провали практически, защото, ако приемем това вето, модернизацията спира за следващите 10 години. Благодаря.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

на това дали този самолет е функционален или не. Както виждате, самата военна експертиза, която е оценила способностите на този самолет, казва не, не е функционален във вида, в който е, и трябва да се докупуват различни допълнителни въоръжения. Това струва пари на българския данъкоплатец, отнема от системите за социална сигурност, от системата за енергийна сигурност, от системите за образование и здравеопазване допълнителен ресурс, за да може този самолет да го превърнем в многофункционален, ако въобще това някога се случи и той се появи в небето. Много Ви моля, недейте да ме обвинявате, че не съм споменал мотивите на президента, напротив – придържах се точно Колкото до това дали грипените или F-16 са самолетите, които трябва да бъдат купени, не е работа на Народното събрание да дава оценка на отделни видове самолети. Нашата работа е да имаме такива договори, които да защитават суверенитета на България, националната сигурност и най-вече достойнството ни на държава най-вече достойнството ни на държава! – а не да бъде нещо, което намирисва на диктат, подписани под палката на диригент, неизвестно защо, намиращ се зад океана. Поради тази причина още един път казвам: президентът ни е дал възможност ето сега, този път да поразмислим допълнително и да си вземем своето отговорно решение – дали ще подкрепим един такъв договор, който ни задължава, но не ни дава права, или ще се вразумим и ще поискаме някаква корекция на тези договори?! И понеже ми говорите за грипените, аз пък да попитам: поради каква причина тогава вече назначеният премиер

Благодаря, госпожо Председател. Господин Биков, благодаря Ви, че върнахте дебата там, където му е мястото. Аз не съм чел договорите на Словакия и на Бахрейн и едва ли някой в тази зала ще успее някога да ги прочете. Но когато се сравняват една известна и една неизвестна величина, резултатът какъв е? Неверен резултат във всички случаи, а неверният резултат може да се използва единствено и само за манипулиране. И така, нека да разгледаме ветото като част от един процес с две измерения – политическо или стратегическо, и това беше отбелязано вече, и парламентарно, ако искате, конституционно. На 26 юни 2013 г. министърът на отбраната Ангел Найденов подписа Заповед № ОХ-440, а на 19 юли същата година – пътна карта за изпълнение на основните действия, като в картата е даден един срок – проектът да бъде внесен до 10 октомври в Министерския съвет. Неслучайно Ви връщам там, защото тази заповед е ключова. Тя се явява логично следствие на два документа. Единият документ е Концепцията за изграждане на отбранителна способност, и тя е от октомври месец 2012 г., като в нея цитирам един-единствен извод: „Употребяваният боен самолет в пакета, предложен от Португалия и САЩ, има изразено най-добри комплексни показатели и най-пълно отговоря на утвърдените изисквания.“ Употребяваният самолет е по добър от новия „Грипен“! Прочетете тази концепция. И вторият документ е Доклад за реализация на Проекта от 12 март 2013 г. Неизпълнението, колеги, на тази заповед на министъра на отбраната, тогава Ангел Найденов – и не мога да твърдя, че е било умишлено спира работата по Проекта и по-късно дава нова посока в неговата реализация. До този момент в обществото, сред политиците и главно сред специалистите, които работят, съществува увереност, че работата по Проекта върви в правилна посока, че ръководството на Министерството на отбраната, ръководството на Проекта и екипът от специалисти са единни, тоест бихме могли да кажем, че съществува, ако не широк, то поне добър консенсус и обществена подкрепа. Неслучайно споменавам това. С други думи, ако не обществено съгласие, то съществува спокойствие и доверие към екипа, който работи по Проекта, до 2014 г., когато се появява „Грипен“. Оттогава и досега в обществото съществува разлом, сред политиците – непреодолими противоречия. С годините тези противоречия ставаха все по-дълбоки и все по-непреодолими. Поставиха се под съмнение, обърнете внимание, компетентността на политическото ръководство на Министерството на отбраната, решенията на правителството, дейността на Народното събрание, и колкото и да звучи невероятно – професионализмът на офицерите от Военновъздушните сили, работили по Проекта и участвали в преговорите. Справка: мотивите. Всички тези действия водеха до съмнение и внушават недоверие, първо, към работата на Народното събрание и правото му да се произнася по този изключително важен и нетърпящ отлагане въпрос, към решенията на правителството, като се оспорваха неговите действия. Начинът, по който те се представяха в публичното пространство, водеше до формиране на усещане в хората, че правителството не защитава националния интерес. Поставяха се под съмнение действията на ръководството на Министерството на отбраната, като се отричаше всичко, постигнато от него в процеса на работата по Проекта и воденето на преговорите от преговорния екип. Поставят се под съмнение компетентността на офицерите и генералите от Военновъздушните сили, някои от които работят по Проекта от самото начало. Вместо да получат признание и благодарност, пред цялата нация се твърди, че изборът на изтребител и постигнатите условия по договорите не отговарят на националния интерес. Всички тези хора заслужват признание, а не порицание. Ако всички тези действия са целели разделение, отчуждение, недоверие, успели са. Те са успели и в друго – да представят България пред съюзници, партньори и съседи като нестабилен и ненадежден партньор, който вече 15 години не може да приеме своето членство в евроатлантическата структура, или поне една част от политиците не могат да приемат това. Един договор се сключва между две страни и всяка от тях се стреми да защити своите интереси и да постигне по-изгодни условия. Ако едната от тях счита условията за неизгодни, няма договор. Обсъждането на договор, като се разглеждат само ползите за другата страна, без да се представя постигнатото от своя преговорен екип, цели единствено да се представи договорът едностранно като неизгоден и преследва целите, които изброих вече. Затова, когато се обсъжда договорът, той трябва да се разглежда от двете страни в неговата цялост. Разглеждането на договорите, защото в мотивите е записан един договор, а не на отговорите на подбрани въпроси, целящи да създадат невярно впечатление. След като договорите не могат да бъдат публикувани, за да могат всички да ги сравняват, развиването на тези, че националният интерес не е защитен, като се използват само внимателно подбрани въпроси, цели единствено манипулация на общественото мнение и представлява опит за поредно отклонение от модернизацията на Военновъздушните сили и създаване на негативно отношение към тях и към хората, работили за реализирането на Проекта.

присъединявам се към мнението, че това е първото вето, наложено от президент, чиито мотиви не се основават на резерви, съмнения или категорично несъгласие с разпоредбите на законовата уредба, а единствено и само на процедурата по приемане на Закона от Народното събрание. Неотменното право съгласно чл. 101, ал. 1 от Конституцията се използва, за да се постави под въпрос правото на народните представители сами да решават реда, по който да приемат законите, и да се отрече в случая възможността, която им дава чл. 88, ал. 1 от Конституцията: „Единствено и само народните представители могат да решават дали да приемат един закон на две четения и как да бъде гласуван той“. Тези права са отразени и в нашия Правилник – чл. 80, ал. 2. Умишлено оставям без внимание мотиви, като широк консенсус и подкрепа – там измерение няма; липса на обществено съгласие – избирателното цитиране обаче на Решение № 9 от 1999 г. на Конституционния съд цели единствено да се оправдае намесата в работата на Народното събрание. В същото това решение обаче Конституционният съд изрично казва, че дали да се проведат по изключение двете гласувания в едно заседание,

довели до това двете гласувания да се проведат в едно заседание – Съдът отново изрично казва, че не може да се произнася, тоест решението в този случай се взима по целесъобразност от Народното събрание. В мотивите пише още, че не е допустимо при решаването на такъв стратегически въпрос за България да се използва процедура „по изключение“. Вече беше даден пример на действително сериозни и важни за България решения, гласувани в едно заседание. Народното събрание има инструментариума, има и опита да коригира грешки, ако бъдат допуснати, и то ги използва. Пример от вчера – да, допуснах грешка, извинявам се! Бях коригиран. Така че някой отстрани да се намесва в работата на Народното събрание, да го поучава как да работи е недопустимо. Благодаря.

преждеговорившите и да се придържам към мотивите. Първо, което ясно трябва да кажем на нашия народ, е, че ако до десет години не модернизираме Военновъздушните си сили, България няма да има военновъздушни сили; ако до десет години не модернизираме Флота, няма да имаме и боен флот. Ако целта на опозицията е да нямаме боен флот и военновъздушни сили, нека да го кажат. Защото ако сега спрем тази процедура, ако договорите не се сключат и започнем всичко отначало, ще стигнем дотам, че след десет години нашата армия може би вече трябва да е въоръжена с тояги, лъкове и стрели, тъй като действащата техника ще е изчерпала своя жизнен цикъл. Във ветото се казва, че е необходимо да бъдат осигурени постижими за държавата финансови параметри. България не е нито в икономическа, нито във финансова криза за тази година се очаква 115 милиарда брутен вътрешен продукт, и не виждам никаква пречка тази сделка да бъде осъществена. Освен това става въпрос за еднократно плащане, за еднократно събитие, което няма да натовари, дори няма да доведе до промяна на фискалните цели на държавата. И в тази връзка

ако сте загрижени за съдбата на Българската армия. Между другото, това очевидно не Ви интересува, защото: кой служи в Българската армия? Българският народ – синовете и дъщерите на българския народ. Затова не мога да разбера защо в обръщението на президента се казва, че договорите били за сметка на интересите на българските граждани? Че вътре служат синовете и дъщерите на българския народ. Армията е на българския народ. Парите ги дава българският народ. Модернизацията ще устройва 40 години напред Българската армия и ще брани суверенитета на България, така че какви интереси са нарушени на българските граждани, не знам. По отношение на цената искам да кажа само едно: всички, които се изказват, трябва да заявят по-ниска цена ли ще платим, ако сега не сключим тези договори, а сключим договори за доставка на самолети след една, две, три или четири години? По-ниска цена ли ще имат F-16, „Грипен“ и „Юрофайтър“ след една, две, три или четири години? Ежегодно растат цените на военния пазар в света, така че, ако наистина сте загрижени за цената, защото постоянно я изтъквате, би трябвало да кажете по-ниски цени ли очаквате на военната продукция в световен мащаб? По мотивите няма какво друго да говоря и да повтарям само още нещо: не е вярно, че последните самолети ще дойдат след пет години. Първите самолети ще започнат да пристигат в България още след две години, а последните ще дойдат в началото на 2024 г. Колеги, за мен поведението на колегите от БСП е неразбираемо, немотивирано и аз бих го окачествил като опит за саботиране модернизацията на Българската армия. Не виждам. Заповядайте, господин Нецов, за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Потвърждавам последователната позиция на партия ВОЛЯ и на нашата парламентарна група против грабителската сделка за скъпи самолети, които са абсолютно излишен разход при сегашния стандарт на живот на българските граждани. Когато се прави такава крупна сделка, трябва да има голям политически и обществен консенсус. Абсолютно вярно се оказа това, за което предупреждаваме вече две години – с тези 3 млрд. лв. няма да се сложи точка на разходите, а напротив, те ще продължават да се увеличават. От гласуването в залата се вижда, че съотношението е 130 срещу 110, ако гледаме представителството на партиите. Повече от странна за целия български народ се оказа коалицията ВМРО – ДПС. същото време две от така наречените патриотични формации, които са в управлението – „Атака“ и НФСБ, подкрепиха позицията на ВОЛЯ и се обявиха срещу сделката. Излиза, че малката коалиция в правителството е против купуването на тези изтребители. Ако парламентарната група на министър Каракачанов си припомни, че също се обявява за патриотична и защити националния интерес, тогава гласовете в тази зала ще бъдат 120 Това отново потвърждава тезата, че консенсус по това важно за държавата решение няма. Още повече че мажоритарно избраният политик – единствено президентът, също промени позицията си и застана зад ВОЛЯ, налагайки вето (оживление, смях) върху сделката и обявявайки я за неразумна от гледна точка на финансиране и икономически последствия за страната, което на практика означава, че тя не е от значение за националната сигурност към този момент. Мнението на президента по тази сделка има особена тежест, тъй като той е генерал и доскорошен ръководител на Поздравяваме президента, че намери смелост сам да отмени принципа си за радиомълчание по сделката! От ВОЛЯ винаги сме работили да има широк политически консенсус по важни за народа теми и смятаме, че сме свършили добре работата, когато и други политици започват да използват нашите послания. В случая дори сме обнадеждени, защото фактът, че някои припознаха тезите на ВОЛЯ, говори, че държавническото мислене не е изчезнало. Както знаете, в края на миналата седмица нашият лидер Веселин Марешки изпрати писмо до президента Тръмп. В него той му зададе няколко важни въпроса, сред които и този: защо богатата Америка толкова притиска политиците на бедна България да изхарчат такава огромна сума, за да купят самолетите им? Ние смятаме, че позицията на България в тези преговори не е била равноправна, а на подчинена държава, а това е недопустимо! Ето защо ние отново ще гласуваме „против“ закупуването на бойните самолети. Искаме проверка на работата на преговорния екип, защото смятаме, че е действал некомпетентно и в ущърб на България.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Президент, обръщам се към Вас, всъщност ще си говоря с Вас, защото Вие така поискахте с ветото.

През 2012 г., Вие, господин Президент, ни убедихте – мен и политическото ръководство, че F-16 е най-хубавият самолет втора ръка – ще повтарям това, докато получа отговор защо не е така. Ние убедихме правителството

Вие, вече като президент, може да си променяте мнението, въпреки че опозицията постоянно и много обвиняваше премиера за това: сутрин едно мнение, вечер – друго. Ето че и президентът си го сменя. Аз не го обвинявам за това. Правилно е. Това е признак, както казва Айнщайн, на интелигентност – да си сменяш мнението, да не си твърдоглав. Подчертавах тези факти, за да стигна логично до Вашите мотиви, господин Президент. Накратко казано, за мен те звучат така

Да, ама не, както казваше един известен наш журналист. Господин Президент, Вие ни карате да забравим общата глобална картина, посоката, това какво правим в момента за националната си сигурност и това, че има една партия и тя се нарича Политическа партия ГЕРБ, разбира се, с нейните коалиционни партньори, и една опозиционна сила, които ни подкрепят в едно може би от най-важните решения за модернизацията на Българската армия – да купим платформата F-16. За първи път такава инвестиция за бойно средство; за първи път модернизацията на Българската армия не е някаква химера, а нещо, което можем да го пипнем, да го видим, и се случва пред очите ни;

Точно затова съм убеден, че в случая дяволът въобще не се крие в детайлите, а в глобалните неща, в голямата картина – това, че сме направили много правилен избор за националната ни сигурност – на държавата, и това е истината. Затова Вие, господин Президент, ни хвърляте в детайлите и тук много добре беше поето от опозицията и всички се забихме да говорим за договори. Не ние, разбира се, опозицията ни занимава с неща, които са решени по принцип и не са работа на Народното събрание. ние трябва да контролираме правителството, да внимаваме то какво прави и да гледаме посоката. Ето мотивите. Вие в мотивите, които са на една страничка – да ме извини колегата Михов, аз все пак ще си позволя да кажа, че има два мотива, той казва, че няма, но първият и най-важният, че няма консенсус, няма достатъчно обсъждане, обществото не е наясно за какво става дума и Вие там малко на тъмно ги вършите тези работи. Не е така, господин Президент, и аз ще изцитирам Това е първият според мен, който аз приемам за мотив. Числата са такива: от 1 до 24 юли – за 24 дни, 84 печатни материала, 250 електронни публикации в 134 електронни сайта. Общо 384 или 14 публикации на ден за по-малко за грипените, за F-овете, за самолетите. Тук колегата Биков обърна внимание, аз съм си извадил даже и числа. За трите месеца на служебния кабинет, когато Вие толкова бързо променихте мнението си и избрахте „Грипен“, печатните публикации са 20 и 14 в електронните, делено на три, защото са три месеца – по 0,6 публикации на ден. Двадесет и три пъти по-малко публикации за избора Ви за „Грипен“. Е, моля Ви се, не ни обвинявайте с този мотив, който аз все пак приемам от уважение към Вас, че сега няма обществен дебат, няма консенсус и едва ли не никой не знае какво правим и ние го правим на тъмно. Вторият Ви мотив е за тази бърза писта, която сте написали в кавички. Предполагам, че Вие сте редактирали мотивите на юристите и сте добавили вместо „процедура“ – „писта“, по разбираеми причини. Дали е бърза пистата обаче и правилно ли сме го направили ние? Аз, като колегите, ще цитирам. Написали сте така: „Предвид това Законът за ратифициране на договора за закупуване на самолетите F-16 Block 70, това е в мотивите, следваше да измине цялостния път по чл. 88 от Конституцията – приемане на две гласувания в отделни заседания на Народното събрание“. Две гласувания в отделни заседания! „Вместо това Законът, с който се ратифицира такъв особено значим договор, бе приет по „бързата писта“.“ цитатът от мотивите. Чета един друг цитат: В практиката на Народното събрание е обичайно точно ратификационните законопроекти да се приемат на първо и второ четене в едно и също пленарно заседание.“ Това, уважаеми господин Президент, го казва Вашият секретар по правните въпроси. Професор Друмева и при нас много работи казваше, но тук но тук тя го е написала в Учебника по конституционно право – 2008 г., тоест Вас Ви е въвела в заблуждение, опитва се и нас да ни заблуди, че това е „бърза писта“. Тя самата казва, че това е класика – бързата писта за такива договори. Така че няма как да приема и Вашия втори аргумент. За детайлите, все пак да уважа и това, защото Вие питате за детайли. Вие получихте 19 отговора от Министерството на отбраната. Аз ги прочетох, а и всички прочетохме отговорите на колегите. Аз се обръщам към Вас и Ви моля – не е мъжко, не е достойно да не вярвате на Вашите колеги. Извинявайте, но аз да не съм бил заблуден с всичко, когато ги поверявахме на Вас. Вие бяхте експертът и ние Ви повярвахме тогава. Защо сега Вие не вярвате на същите тези хора, които са по-компетентни от Вас, или най-малкото по-добре информирани, днес са в кухнята, знаят детайлите, а посявате всички Ваши колеги с едно такова съмнение? Аз това не мога да го приема. Накрая ще завърша с това, че Вие дума не обелвате за това колко ще струва – ако отидем в тези детайли, ако бяхме отишли на платформата „Грипен“ тук колегите намекнаха за това, без въоръжение, без комуникации, от трети страни. През годините говорите за 2 милиарда, може би още един, може би още. Да, но ако бяхме направили другия избор, кой ще направи тази оценка?

Не виждам. Думата има господин Симеонов. Заповядайте. Уважаема напускаща госпожо Председател, уважаеми присъстващ господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Приемаме настоящото обсъждане на ветото, наложено от президента, като етюд от поредната сценка на политическия театър. Подкрепям всички колеги, и аз самият съм убеден, след като се запознах с мотивите, че същите са лишени от същество. Мотивите са чисто политически, бих казал популистки. Според мен представляват намеса в работата на Народното събрание, което е в противоречие с принципа за разделението на властите. Той има право да наложи вето, но трябва да има аргументи и мотиви по същество, а не свързани с работата на Народното събрание, която, още повече в случая, не търпи никакъв укор. Нещо повече. Аз смятам, че господин президентът е наложил това вето по чисто политически подбуди и бих казал неискрено и лицемерно. Ако господин Радев искаше да възпрепятства тази сделка, защото е убеден, че тя не трябва да бъде реализирана, тъй като не е в интерес на той спокойно можеше да наложи ветото на 31 юли 2019 г., защото тогава е крайният срок за заплащането, което трябва да извърши българската държава. Тогава сделката нямаше да може да бъде реализирана, защото нямаше да има ратификация на Народното събрание. Тя щеше да бъде отхвърлена. Той не го направи, което означава, че действието му е политическо, проформа и само за да спечели определени публични дивиденти, да не кажа, популистки дивиденти. Ние от „Националния фронт за спасение на България“ няма да подкрепим ветото

по-голямата част от досегашните изказвания не бяха по същество, те влизаха в детайли, които не бяха коментирани от ветото – технически, финансови и прочее. не съм специалист, не съм юрист, не съм авиатор, за да мога да вляза по същество и да претендирам, че ще бъда изчерпателен и компетентен,

двукратно – един път от правителството на Република България, което прехвърли топката за вземането на Решение на Народното събрание, което не беше необходимо, както основателно се аргументира господин Цонев. Не беше необходимо! Можеше с директно решение да се реши въпросът със закупуването на F-16. От друга страна, ние ние по никакъв начин не можем да приемем, че ще трябва да променяме условията на един предварително обявен конкурс, на който са се явили редица участници с второ Решение на Народното събрание да променим Решението в „Държавен вестник“, брой 51, и да променим условията на конкурса, конкретно цена, срокове, офсет и така нататък. Редица промени, които

по този начин, променяйки условията, ние ударихме шамар, унизихме и още две държави – това са Италия и Швеция, които към настоящия момент са осигурили в България Благодаря за вниманието.

„Движението за права и свободи“ ще подкрепи Закона за ратификация на Международния договор за закупуването на самолети F-16. Още в дебата миналата седмица ние ясно и категорично заявихме, че тази ратификация е въпрос на преднамерена, ясна целенасочена политика на България като член на НАТО, каквато тя е от 2004 г.

Основното, което направи впечатление, е, че ветото е наложено на база чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България, че законите се обсъждат и приемат на две гласувания в две отделни заседания и по изключение тези две гласувания могат да станат на едно заседание, че ние сме нарушили Конституцията, защото това е било правило, а изключенията се прилагали в много, много важни закони, касаещи България. Разбира се, ратификацията на такъв договор, касаеща националната сигурност, сигурността на България, именно налагаше това нещо. Оставям тези мотиви на една страна. В Народното събрание гледахме преди година, дори и в скоро време – преди пет-шест месеца, много важни закони, касаещи

въпросът за подкрепата или неподкрепата на тази ратификация дори не е икономически проблем. Основната част от въоръжението на НАТО всички ние знаем, че е произведено от САЩ. Това е неоспорим факт. Ние не купуваме само самолети, уважаеми колеги, ще се повторя, ние си купуваме спокойствие и национална сигурност. Около нас има страни, които са членки на НАТО, има такива, които са заявили, че искат да станат членове на НАТО, и тези, които заявяват, че нямат такива намерения. Именно с тези страни, които са около нас и са членки на НАТО, ние осигуряваме и гарантираме националната си сигурност не толкова от Българската армия, а от страна на НАТО и на САЩ. В този смисъл дискусията около икономическите параметри на сделката се обезсмислят, защото националната сигурност, уважаеми колеги, не струва повече или по-малко от която и да е друга сума. Така че този дебат аз намирам за безпредметен. Искам да подчертая и да напомня, че първата партия, която постави въпроса за членството на България в НАТО чрез тогавашния си председател Ахмен Доган, е именно „Движението за права и свободи“. Ние сме в тази позиция сега и ще бъдем последователни. Всички в тази зала сме за членството ни в НАТО или поне така твърдим. Ерго следва да си купуваме такава техника и такива оръжия, с каквито разполага именно НАТО. Въртенето на дебата в един кръг около това дали щяло да бъде с един милион, или с пет милиона по-малко, или по-надолу, или по-нагоре, дали ще бъде с допълнителните всички екстри е безпредметен. Ние си купуваме, пак повтарям, нашата национална сигурност. Това е нашата позиция и тя няма да се промени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ибрямов. Реплики? Не виждам. За изказване, господин Милев, заповядайте. Времето е удължено на всички групи.

Тук много колеги се постараха да намалят значението на мотивите на ветото на президента, но ние от „БСП за България“ считаме, че най малкото това вето доведе до този дебат, който водим в момента. Защото, уважаеми колеги, не е сериозно да говорим, че за такава голяма сума ние си купуваме сигурност, било то и национална сигурност. Това не е вярно. Не е вярно също, че с шест или осем самолета решаваме проблема на Военновъздушните сили или решаваме модернизацията на Българската армия. Тук се казаха много неистини кога щели да дойдат първите самолети. Явно, че наистина не са четени договорите. Първите самолети остават там. Те са за обучение на нашите летци

ние не решаваме проблема на Военновъздушните сили. Вярно е, че купуваме една платформа, няма да спорим доколко тя е удачна, но ние не купуваме многоцелеви, многофункционален самолет, тъй като и на Комисията по отбрана се разбра, че нашите логистични бази не отговарят на изискванията за съхранение на ракетите „въздух-земя“. Именно поради тази причина ние не сме ги заявили и най-малкото да ги платим. че за тази голяма сума, която ние плащаме, тези ракети може да бъдат платени, пък нека да стоят в Съединените щати и да ги купим тогава или да ги докараме тогава, когато сме готови с логистичната база. Но не може да кажем, че си купуваме национална сигурност на всяка цена и на висока цена, и да се лишаваме от някои придобивки или от въоръжението. Защото тук, в тази зала, има много хора, които разбират и конкретно за какво става въпрос. Защото самолетът не е многоцелеви, колкото и да е модерен, ако не може да се използва веднага след пристигането му при нас. Даже е смешно да говорим, че ще го ползваме за еър полисинг и за патрулиране. Това е несериозно – един такъв мощен самолет да го ползваме за такива елементарни цели. Той трябва да осигурява бойните действия, да не говоря за Сухопътните войски. Другото е, че ние наистина загърбваме останалите два проекта, защото влизаме в една дългова и финансова спирала след години. В момента не можем да решим окомплектоването на самолета, било то и осем самолета, да не говорим в бъдеще за цялата ескадрила или пък за останалите проекти на другите видове въоръжени сили. Пак повтарям, тук да не се злоупотребява – „БСП за България“ е за модернизацията на Българската армия и на въоръжените сили, но осем самолета на такава висока цена ние не може да говорим, да не кажа какво, че решаваме проблемите на националната сигурност, решаваме проблемите на Българската армия. Ние ще подкрепим ветото на президента. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник министър и господин Вицеадмирал! До този момент се чуха и доста конструктивни изказвания, но преобладаваха и популистките изказвания. Искам да дам едно разяснение, че Народното събрание с основание се занимава с този въпрос, защото съгласно Закона за отбраната

и то от опита си като командващ ВВС. От 2005 г. станах командващ и от моя предшественик тръгна този процес за нови многоцелеви изтребители. Трябва да Ви кажа, че почти, аха да достигнем избора, представиха се същите типове самолети, но в последния момент беше заявено: „Няма пари“, и проектите отпадаха. Искам да Ви открия една подробност. Всеки следващ нов път, цените на самолетите бяха много по-високи. Това означава, че ако този проект не се случи сега, България след това ще трябва да плаща много, много повече пари. Така че това трябва да го имате предвид.

Може да носи, но дали ще го носи и ще го използва, това е друг въпрос. Вие знаете, че България не е атомна държава. На практика до този момент не е имало атомно оръжие в България. Уважаемите колеги, които задават тези въпроси, трябва да знаят и че в предишните години Българската армия имаше самолети, които можеха да носят такова оръжие и пилотите от българските ВВС се тренираха. Така че нищо ново под слънцето няма. Това, което се каза, че този самолет не е многоцелеви, защото нямало определени типове въоръжение, не е истина. Самият самолет, самата платформа има абсолютно всички системи, които позволяват да изпълнява пълния обхват на бойни мисии, за които е предназначен. Това, че няма високоточни оръжия на първия етап на закупуване… Уважаеми колеги, задайте си въпрос: ако бъде закупено това високоточно оръжие сега и гаранционните му срокове отминават, докато дойде периодът да дойде самолетът, гаранцията ще бъде изтекла. Защо трябва да се купува още сега? Така че и в бъдеще, когато ще се закупува и вторият транш самолети – осем самолета, за да бъде изпълнено това, което е предначертано като необходимата бройка самолети за Военновъздушните сили, всички тези неща ще се предвидят и във втория пакет на практика. Другото, което искам да

е напълно съвместим с всички други самолети в НАТО. Има една, по-простичко ще го кажа, по обикновено, радиолиния Линк-16, с която са спрегнати, и бъдещите наши самолети ще имат възможност да бъдат управлявани от AWACS не само от наземни командни пунктове, а и от въздушни командни пунктове и да получават такава информация от други натовски самолети. Така че това, което е на въоръжение в нашите съседи, включвайки Гърция, Турция, Румъния, по-близките съседи, също така и Полша, те разполагат с F-16, както и Италия има F-16, тази система ще работи в пълен обхват на всички направления, където е необходимо да действат тези изтребители. Завършвайки моето слово, ще кажа следното нещо и апел към Вас. На практика не трябва да бъдем само консуматор на сигурност, а трябва да генерираме сигурност. Закупувайки тези нови

Реплика? Реплика ли, господин Попов? Заповядайте, за реплика. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега, Вие говорихте за характера на този договор, че той е бил международен и следвало да бъде ратифициран със закон, както е наистина в нашата Конституция и в нашия Правилник. Сигурен ли сте обаче, предвид самия договор, че той има тези характеристики на международен и следва ли да бъде ратифициран, ако ги няма? На второ място, ако този договор има тези характеристики на международен, чисто в правен аспект ми е репликата, мислите ли, че той не следва да бъде заедно публикуван със самия акт за ратификация, със Закона за ратификация и обнародван в „Държавен вестник“? Защото непубликуването му, отделянето му от Закона, има и решение на Конституционния съд, това, уважаеми колега, говори за скрита дипломация, тайна дипломация, която знаем в миналото до какви катастрофи е довела България. И е забранено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Друга реплика? Не виждам. Дуплика ще има ли, господин генерал? За

Уважаеми колега Попов, уважаеми колеги! Първо, аз не съм юрист. Като пилот Ви казах някои неща. Така че да влизам в юридическа тема ще бъде грешка. Нямам никакви претенции да бъда. По отношение на Вашия въпрос само мога да кажа, че едва ли останалите държави, които са купили F-16, са имали подобни проблеми, както Вие ги казвате, отчитайки, че такова многобройно количество самолети са произведени общо около 4500 и 3000 все още са на въоръжение в страните от НАТО.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, Разглежданото в момента вето на Закона за ратификация е абсолютен прецедент в новата история на България. Впрочем най-странното е, че от 58

Колкото до самите мотиви, от уважение към госпожа Друмева няма да се спирам на тях. Само ще прочета чл. 87 от Правилника на Народното събрание, който би трябвало да го знае: „По законопроект за ратифициране на международен договор текстът на договора не може да бъде изменян. Резерви към многостранен договор могат да се правят, само когато те са допустими от самия договор.“ двустранните договори не се допускат резерви. Колкото до тезата, че едва ли не договорът трябвало да бъде публикуван, извинявайте, но даже и в това Народно събрание, във всеки един от мандатите на Народното събрание има различни договори, които имат класифицирана част, които не се публикуват. Включително и разглеждани на затворени врати в Народното събрание. Има такива примери, в които и БСП, и Вие, господин Попов, сте гласували. Мога да Ви ги извадя. Така че по тази тема – достатъчно. самолетът е многоцелеви и неговите способности, аз не съм експерт по ВВС, а и не твърдя да бъда, затова слушам това, което казват експертите. Експертите в този парламент, между другото има много подготвени хора, с дългогодишен опит и като като пилоти, и като командири, казват: самолета е многоцелеви и изпълнява всичко, което трябва на България. Нека чуем техните доводи и се вслушаме в техните аргументи! В крайна сметка те знаят за какво говорят. Колкото до някои от нещата, които се споменаха по време на дебатите и за скрити разходи, и за промени в договора пак казвам: ето ги условията на договора. Те са публични, те са явни и те са идентични за всички държави, които купуват оръжие от Съединените щати. Нищо повече, нищо по-малко за България, както и за всички останали други страни – членки на НАТО. Видите ли, въоръженията щели да бъдат в помещения, които американците щели да контролират и да охраняват. Да, в крайна сметка те ни предоставят най-съвременната си технология. Логично е да искат да са сигурни, че ще можем да опазим тайните в нея. Нали се сещате и тук споменавам отново, защото все пак има хора в този парламент, които са били разузнавачи, от момента, в който ги получим, те ще са обект на интерес от други държави. Естествено, че трябва да можем да ги опазим. Ние като страна трябва да гарантираме, че можем да ги опазим. Инфраструктурата. Инфраструктурата, уважаеми дами и господа, никога не е била част от проекта за инвестиционен разход, за придобиване на нов самолет. Хангарите и надземната инфраструктура никога не са били част, винаги са допълнителни. Като казваме колко ще струва F-16, ами толкова е цената и за „Грипен“,

и на F-16. Но нека да не сравняваме техните цифри, защото все пак работят в евро и цените са малко по-различни, отколкото тук. Колкото за високоточното въоръжение

чест и почитание на преговорния екип, че всъщност е договорило подобно въоръжение. А и както каза генерал Стойков, ако закупим в момента високоточно въоръжение, то, първо, няма къде да се съхранява, второ, няма полигон, на който може да тренират нашите пилоти и всъщност ще имаме само допълнителни разходи, от които бягаме – точно там са скритите разходи. Веднага ще дам пример с ракетите „Евросеть“ на флота, които бяха закупени. Да, високоточни, далекобойни, много хубави, но понеже не можеха да ги използват, накрая се плати допълнително да бъдат нарязани, а не да бъдат изстреляни в учение. Нека да внимаваме малко с опита, който е имала България вече в подобни сделки. Колкото до самото

От президентството питат защо се бърза със сроковете? Ами, да, имаме до 31-ви да ратифицираме и до 3 – 4 септември да преведем парите, но това не става за един ден. Има технически срокове, които трябва да се извършат. Но какво ще стане, ако се забави този процес чрез различни други процедури – вето на Закона за бюджета или на другата ратификация за индустриалното сътрудничество – ние рискуваме да пропуснем сроковете и веднага след това да минем на преговори и да ни изпратят нова оферта, ние вече сме назад в опашката, последни в опашката, чакаме следващите 66 самолета, които са поръчани и чак тогава идва нашата страна. Тогава вече няма да говорим за 2023 или 2024 г. Впрочем тези, които са за обучение, се произвеждат даже много по-рано и много по-рано ще се доставят, но в крайна сметка да обучаваш на собствения си самолет, то първо трябва да се включи да пилотира този самолет, което става на американски. Последно нещо, което искам да кажа: оставяйки назад на опашката – и това, което

Пак аз, за съжаление. Колегата Гаджев, понеже започна да разбира и от право, да Ви прочета нещо, колега: „При необнародване или при липса на някое от останалите изисквания – международните договори, за тях говорим – не стават съставна част от вътрешното право и правните субекти не са длъжни да се съобразяват с тях и да ги спазват.“ Малко по надолу: „От изложеното следва изводът, че международните договори, приети, ратифицирани и влезли в сила за Република България при действието на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, но необнародвани, не са част от вътрешното законодателство – самите договори.“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

В тази връзка бих искал само да Ви цитирам да проверите в регистратурата на Народното събрание Законопроект № 702-02-10 – отворете го, затворен Законопроект със секретна информация, секретно е разгледан на затворени врата в пленарната зала, ратифициран така, и последиците… И неслучайно неведнъж е имало подобни договори. Или искате да подцените работата на всички юристи, десетки юристи, които са се занимавали с подготовката на междудържавни договори, на цялата Правна дирекция на Външното министерство, че не разбират от международно право? Съмнявам се! Предполагам, че тези хора все пак имат капацитет да знаят какво правят. И отново – пак ще кажа, самолетите според военната експертиза, и тук, и на Министерството на отбраната, и въобще пакетът, който придобиваме, е напълно достатъчен за българските нужди, така че да пазим нашето въздушно пространство. Нека да не подхождаме към разговори и темата, свързана с националната сигурност, и въобще с охраната на българското въздушно пространство, като просто една търговска сделка. Тя не е такава! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Други изказвания, колеги?

е окончателно. И на Вас съм давала шанс така. Моля Ви, колеги!

Според мен това наистина е един добър ход на президента и на неговата администрация – да напишеш едни такива несъстоятелни мотиви, за да може разговорът да отиде по същество, което беше направено. Поздравления за това! Става въпрос за договорите. Договорите, както стана ясно, са типови, ясни, едни за всички, много – десетки и десетки държави

Добре, не са съгласни, нормално е. Но когато не си съгласен с нещо, за да стоиш добре, трябва да дадеш някакви варианти, нещо добро да предложиш – иначе изглежда много несъстоятелно цялото Ваше твърдение. Ще Ви предложа няколко варианта и съвсем накратко ще Ви ги изложа. Първи вариант: тогава да започнем дебат, така както иска президентът, да обсъждаме дълго, „за“, „против“ и, ако стигнем до някакъв извод, да започнем отначало, ако това е правилното решение – с концепция за изграждане на отбранителни способности, анализи, доклади, проекти за инвестиционни разходи и така нататък. Само да припомня, че това на нас ни отне девет години. Да приемем, че този път сме си понаучили урока и ще бъде по-кратко. След сключването на договорите, време за доставка и така нататък – отиваме към края на следващото десетилетие. Вариант № 2: след задълбочени доклади, анализи, търси се консенсус, разбира се, стигаме до извода, че правителството дотук е работило добре и продължаваме с другите две оферти

Само една лека бележка: ако изберем „Грипен“ от една неутрална държава, разбира се, трябва да наложим изискването тя да може да ни оказва и политическа, и икономическа, и военнотехническа подкрепа тогава, когато на нас ни се наложи, в трудни моменти да използваме това оръжие. Между другото, питано е – и други държави са питали, отговорите са доста уклончиви и затова не са избирани грипени, защото може да се окаже, че точно когато ти трябва, нямаш необходимата поддръжка, а имаш няколко милиарда, които охраняваш в укритие, за да не ги ограби някой, а не защото някой ще ги атакува. Никой няма да си хаби боеприпасите да атакува желязо, което не може да си изпълняваш функциите. Да приемем, че и всичко това върви добре. Оттам нататък пак отиваме към американското правителство с нашето малко пакетче – да го направим един голям пакет и да му вземем всичкото необходимо оборудване, защото само Щатите го дават. Тогава казваме: добър ден, ние пак сме тук! Но този път искаме да приемете пак нашите условия и Конгресът пак да гласува, ама така, както ние го искаме. Трети вариант – най-бърз и най-прост: продължаваме с МиГ-29 дорде издъхнат, докато летците напуснат авиацията, защото никой не гради светлото си бъдеще върху една умираща система, и отиваме при съседни държави – Румъния, Гърция ли ще е, Турция ли ще е, друга ли ще е да ни охраняват въздушното пространство Така. Това са възможни варианти. Сигурно има и други разумни варианти. Аз за тези други разумни варианти питах: дайте ни ги, дайте ни ги да ги обсъдим, дайте да намерим консенсус! Нищо. Затова Ви моля, имате още време, предложете ни разумния вариант, за да знаем как да гласуваме сега. Ако не го предложите този разумен вариант, гласувайте против това абсолютно, излишно и неразумно вето. Благодаря Ви за вниманието.

че опозицията или БСП са против закупуването на американско въоръжение – цитирам Ви думите. По никакъв начин в такава позиция да бъде обвинена БСП. Ние акцентираме върху нарушаването на процедурите – безобразния и безогледен начин, по който е постигнато някакво търговско споразумение

камо ли пък някакви други претенции, но това не означава, че ще пропуснем всички тези недъзи на начина, по който е постигнато това споразумение. Кажете основния проблем: никакво доверие какво ще се случи на следващия ден по отношение на правителството на ГЕРБ. За съжаление, никакво доверие и в България от поне 10 години насам като предвидим партньор. Резултатът е това, което сте постигнали като сделка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Втора реплика – господин Цонков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник-министър, господин Адмирал! Правя репликата, провокиран от думите на генерал Попов. на генерал Попов. Господин Генерал, ще се обърна по този начин – мисля, че Вие знаете какво означава чест, достойнство, да служите на Родината. Мисля, че не сте го забравили. Хубаво е, че поемате отговорност за решението, което ще вземете днес, защото оттук нататък на Вашите плещи и на новата управляваща коалиция ГЕРБ – ДПС, Ваша ще бъде отговорността за това, което ще се случи в следващите години в Българската армия и как ще изглежда тя. Повярвайте ми, няма да бъде много добро това състояние. Още веднъж Ви казвам: говорим само за авиация последните години, но не забравяйте другите модернизационни проекти. Времето ще покаже кой е бил прав, но ще Ви попитам: как ще подобрите условията на военнослужещите? Вие знаете как от няколко човека трябва да се окомплектова един военнослужещ. Още не се е подобрило това състояние. Вие знаете колко е недокомплектът

като работа работната група, работните екипи, хората, които са преговаряли. Вие ги обвинявате в некомпетентност или в по-тежкия случай – в продажност. Нека да напомня, че в работните групи в Министерството на отбраната основно се работи от военнослужещи – висококвалифицирани,

Мисля, че това е абсолютно нередно и не смятам, че от трибуната на Народното събрание може да се засяга честта на българския офицер и на българския военнослужещ. Уважаеми господин Цонков,

Мисля, че цялата ми кариера е била подчинена на идеята да работя за Българската армия във всичките ѝ компоненти. Вие много добре си спомняте, когато бях началник на отбраната и обсъждахме два проекта за инвестиционни разходи на ВВС и на Военноморските сили, аз бях поканил и командира на Сухопътни войски, защото пак държа да подчертая, че ние искаме да развиваме и трите вида въоръжени сили. Това беше потвърдено от вицепремиера, от министъра на финансите. От кой да бъде потвърдено още? Не знам. Що се отнася до условията на българските военнослужещи – това правителство, това управляващо мнозинство за първи път може би в последните 30 години вдигна възнагражденията с 20% за две години.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Това, което ще кажа, надявам се да не Ви прозвучи хумористично, но в залата освен генерали има и други войнски чинове. Ако приемем протокола да се обръщаме към тях по този начин, мисля, че ние ще придобием вида на един много специфичен орган.

запаса и старши лейтенанти, и такива, които не са служили и със сигурност се чувстват дискриминирани. (Смях, оживление.) Така че, много Ви моля да отстраните поне милитаристичната лексика от обръщението към народните представители, да обсъждаме въпросното вето на президента в духа на правото, Конституцията и законите,

малко се поблазних от възможността да титулувам генералите. Ще си взема бележка. Колеги, имаме ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Генерал Запрянов, заповядайте.

Като представител на Министерството на отбраната искам да кажа, че предложените договори, които са предложени за ратификации, се разглеждат и дебатират, включват пакет от способности за многоцелеви самолет, съответстващ на гласувания Проект за инвестиционен разход от това Народно събрание. Много моля това да се има предвид, защото напоследък се говори за пълен пакет, за някакви други способности. Ние сме дисциплинирана институция – Министерството на отбраната, получили сме задача от Народното събрание да Ви предложим договори, които да удовлетворят способностите в Проекта за инвестиционен разход. Така че, това, което сме дали като разяснение за тези договори, осигурява тези способности, които Вие сте ни задължили да осигурим в Проекта за инвестиционен разход. По процедурата за изготвяне на проектодоговорите Решението на Народното събрание да се работи по правилата на договора – правителство с правителство, неизбежно налага да работим с правителството на Съединените щати по правилата на международните военни продажби на тази държава, няма как. Казано бе, че над 100 държави работят по тези правила

60 млн. долара по ФМС за този проект в рамките на тези способности. Там се задават същите въпроси, каквито Вие задавате тук. Нека да бъдем коректни и да уважаваме правилата на държавата, с която работим. Ако ние не ги приемем, тогава ще изпаднем в положението, в което се намираме. България е единствената държава в НАТО, която няма договори по ФМС. Затова и не можем да се възползваме от някои привилегии по разсрочването. Да, това е факт, но такова е законодателството на Съединените щати. Беше казано, че е унизително министър на отбраната – вицепремиер, да подпише от българска страна договор, а от американска страна да е подписан от Агенцията за за международните продажби на САЩ. Те си спазват техните правила. Те нямат ратификация, а ние имаме ратификация и затова сме при Вас. Двете страни действат в рамките на националните си законодателства. Нека да уважаваме и другата страна и да не правим от това проблем. За американската държава превеждането на сумата по българската сметка в американското Министерство на отбраната значи, че договорът е влязъл в сила. Дълбоко погрешно е, уважаеми госпожи и господа народни представители, да сравняваме договорите между държави, на които не знаем параметрите. Повярвайте ми, най деликатната част на преговорите е да поставим в различно качество съюзниците на Това е много неправилно и ще кажа: повярвайте ми, тълкуването от нашия партньор на подобни твърдения е много разочароващо. Словакия е достойна държава, членка на НАТО е точно толкова, колкото и България, и мога да Ви кажа, че сравнителните цени, по които се доставя оборудването, няма как да бъдат различни. Те са същите, по които американските въоръжени сили закупуват. В преговорния екип от американската страна участва ВВС на САЩ. Те са нашият, така да се каже, агент, който се грижи за тези договори и те са същите хора, които работят с ВВС на Словакия и с Министерството на отбраната. Още един въпрос – въпросът за инфраструктурата. Уважаеми госпожи и господа народни представители, казах, че Вие сте ни заложили в Проекта за инвестиционния разход с Ваше решение какви да бъдат способностите и в този пакет няма инфраструктура. Няма как сега да дебатираме нероден Петко. Ние тепърва започваме най-сложното – да работим по тези въпроси с нашите колеги в хода на изпълнението на договорите. Нека да не добавяме разходи, които Вие не сте ни включили като пакет. Няма как! Това би било нарушение от министъра на отбраната и от Министерството на отбраната – да разширяват пакета и да увеличават цената извън това, което Вие сте ни поставили като задача. По отношение на сроковете. Досега има заявени за производство 62 самолета, с нашите осем – 70 самолета F-16. Водят се преговори с още две държави за още 90 самолета и знаете, че Гърция ще модернизира още 84, мисля, самолета, тоест говорим за бойна платформа, която до догодина може би ще надхвърли 250 самолета. Така че сроковете за сключване на договора и доставката са важни, за да се включим в гласувания от Вас срок, а пет години след договора да имаме пълни оперативни способности. Така че, тези договори, които Ви предлагаме да бъдат ратифицирани, дават възможност към 2024 г. да имаме пълни оперативни способности. Накрая, според мотивите на Министерския съвет и предвид необходимостта от конфиденциалност, която американското правителство изисква, е предложено на Народното събрание договорите да не се обнародват съобразно чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Така не е обнародван такъв договор и в Словакия. Затова Ви казах, че няма как да видим детайлите в тези договори, за да ги сравняваме. Аз мисля, че направеното предложение за пакетни способности за многоцелеви самолет самолет е един от компромисите на американската страна. Независимо, че не закупуваме пълния набор от въоръжение на борда, в системите за управление на оръжията на самолет са заложени цялото програмно осигуряване и кодове, които са отключени, така че само да си закупим оръжието, да подкачим и можем да го управляваме. Това също струва пари, защото, ако не закупувате противокорабни ракети, американската страна не е длъжна да Ви инсталира в системите за управление на борда тези софтуерни решения и кодове, а след това, когато си купите ракети, ще си платите и бордовите инсталации, които са много скъпи, Благодаря за вниманието.

AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ и Международен договор BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема

С това Законът за ратифициране на международните договори, който прочетох преди малко, е повторно приет. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Законът ще бъде изпратен на Президента на Република България за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, предвид важността на темата, която ще се разисква в следващите минути, и възможността народните представители да се запознаят и да зададат своите въпроси към министър Танева относно африканската чума, правя процедура на основание чл. 51, ал. 2 следващата точка да бъде излъчвана пряко по Българската Благодаря, уважаеми господин Ненков. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

в рамките на пет минути да направите своето изложение. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, навлизането и разпространението на африканската чума по свинете през последната седмица създаде рискове и задълбочи кризата в страната по отношение разпространението на заболяването.